Prelazimo na 5. točku dnevnog reda današnjeg. - Prijedlog odluke o proglašenju "Nacionalnog dana borbe protiv raka dojke" Predlagatelj odluke je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Kod donošenja odluke primjenjuju se odredbe poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za rad, socijalnu politiku i zdravstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Želi. Državni tajnik u Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi gospodin Ante Zvonimir Golem. Izvolite. **Golem, Ante Zvonimir** Gospodine potpredsjedniče, uvažene dame i gospodo zastupnici. Već više od pedeset godina u svijetu se u listopadu označava Međunarodni mjesec u borbi protiv raka dojke. Dakle, prošle godine 7. listopada u Zagrebu i u većini gradova diljem Republike Hrvatske u akciji "pet do dvanaest" preko tisuću žena podržalo inicijativu za proglašenjem Nacionalnog dana za borbu protiv raka dojke. Osnovno pitanje je zašto. U Republici Hrvatskoj od raka dojke oboli godišnje oko 2,5 tisuće žena od kojih je 50% u dobi između 50 i 60 godina života. Kao najčešći oblik raka koji se pojavljuje kod žena svaka treća žena oboljela od te bolesti i umire, tako da je 2005. godine umrlo 922 žene. Upravo s ciljem smanjenja smrtnosti od raka dojke u Republici Hrvatskoj Vlada Republike Hrvatske je 29. lipnja 2006. godine na poticaj Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi donijela Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke. Navedenim programom između ostalog sve žene u dobi od 50. do 69. godine života kojih je u Republici Hrvatskoj nešto manje od 600 tisuća jednom bi u dvije godine bilo pozvano na mamografsko snimanje jer se u toj dakle životnoj dobi ulaganjem u takav način ranog otkrivanja raka nalazi kao jedan od najuspješnijih i najisplativijih načina za rano otkrivanje i za početak liječenja. U periodu od kad je donesen nacionalni program poslano je preko 104 tisuće poziva za godišnji pregled i o prvim rezultatima možemo ovom prilikom istaknuti da je odziv bio nešto više od 50 tisuća žena što čini negdje dakle oko 46% te da je nađeno negdje oko 460 i nešto sumnjivih nalaza a potvrđeno 74 karcinoma dojke. 74 žene dakle u ranoj fazi dobile su mogućnost ne samo zalječenja nego u određenom slučaju i izlječenja od ove teške bolesti. Jasno je da u prvoj godini izvedbe programa postoje određene poteškoće. Međutim, praćenjem ne samo rezultata provedbe programa nego načina kako se program provodi vršit će se paralelno time i određene izmjene i dopune u tom programu. Stoga, u skladu sa svim ovim aktivnostima a isto tako i u spomen svih onih koji ovu bitku nisu uspjeli dobiti Vlada Republike Hrvatske predlaže Hrvatskom saboru da dan 7. listopada proglasi Nacionalnim danom borbe protiv raka dojke, da to bude poticaj ženama za skrb za svoje zdravlje i isto tako popularizacija ranog otkrivanja i prevencije raka dojke. Hvala. Hvala lijepa. Da li predstavnici odbora žele? Gospođa Karmela Caparin u ime Odbora za rad, socijalnu politiku i zdravstvo. Izvolite. Hvala lijepa. Gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege zastupnici. Odbor za rad, socijalnu politiku i zdravstvo na 71. sjednici odbora održanoj 27. ožujka 2007. godine raspravio je Prijedlog odluke o proglašenju "Nacionalnog dana borbe protiv raka dojke" koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 28. veljače 2007. godine. Odbor je zakon raspravio kao matično radno tijelo sukladno članku 75. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Uvodno obrazloženje podnio je predstavnik predlagatelja. Tijekom rasprave podržan je prijedlog da se 7. listopada proglasi nacionalnim danom borbe protiv raka dojke. Rak dojke je najčešća maligna bolest i vodeći uzrok smrtnosti od karcinoma u žena. I u Republici Hrvatskoj istaknuto je svake se godine povećava broj novo oboljelih i umrlih. U daljnjoj raspravi izneseno je mišljenje da je primarna i sekundarna prevencija još uvijek najučinkovitija u borbi protiv ove bolesti. Nacionalnim programom ranog otkrivanja raka dojke koji je usvojen u lipnju 2006. godine predviđa se mamografsko snimanje jedanput u dvije godine za sve žene u dobi od 50 do 69 godina. Tako organizirani oblik prevencije jedan je od najučinovitijih načina ranog otkrivanja raka dojke koji sa sobom nosi i visoki postupak preživljavanja. Uz redovite kliničke preglede i ultrazvučni pregled dojki to predstavlja najbolji način spašavanja života velikog broja žena. Proglašenje Nacionalnog dana borbe protiv raka dojke po mišljenju članova odbora biti će poticaj ženama u skrbi za očuvanje zdravlja ranim otkrivanjem bolesti i većom sigurnošću izlječenja. Tijekom rasprave upozoreno je na relativno slab odaziv na preglede mobilnim mamografima posebno u ruralnim sredinama. Kao osnovni uzrok ovom slabom odazivu članovi odbora vide pitanje troškova prijevoza do mjesta pregleda. Predloženo je stoga veće sudjelovanje medija, udruga žena volonterki operiranih od raka dojke i drugi koji bi upozoravali na važnost mamografskog pregleda. Po mišljenju članova Odbora bilo bi korisno predvidjeti i mogućnost organiziranih besplatnih prijevoza iz udaljenih mjesta do mjesta gdje se nalazi mobilni mamograf i obavlja pregled. Nakon rasprave članovi Odbora su jednoglasno odlučili predložiti Hrvatskom saboru na usvajanje Odluku o proglašenju nacionalnog dana borbe protiv raka dojke. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. Otvaram raspravu. najavljujem da ćemo sad prekinuti. A prva koja će govoriti u 15 sati je u ime IDS-a gospođa zastupnica Dorotea Pešić-Bukovac. Potom gospođa Jagoda Martić i tako redom. Hvala vam lijepa i u slast!